Predlagatelj je Vlada RH. Na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika u vezi članka 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuje se odredba Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli

Hvala vam lijepa.

o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju sa nezakonitom izgrađenim zgradama Predlagatelj je Vlada RH. Na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika u vezi članka 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuje se odredba Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li netko u ime odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospođa Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Izvolite. Hvala lijepa Gospodo saborski zastupnici, evo pred vama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju sa nezakonitom izgrađenim zgradama. Važeći zakon stupio je na snagu 4. kolovoza 2012. i do tada je on mijenjan i dopunjavan. Osnovna svrha tog zakona je ozakonjenje što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada. i graditeljstvo smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena i čime bi se povećao broj zgrada koji se mogu ozakoniti, Produžuje se rok na koji se privremeno mogu zaposliti službenici koji upravnim tijelima donose rješenja o izvedenom stanju. Ponosno se otvara novi rok za podnošenje zahtjeva i to do 30. lipnja 2018. godine ali pod istim uvjetima u smislu da se može ozakoniti nelegalno izgrađena zgrada koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti dof5/2011., dakle koja je izgrađena do 21. lipnja 2011. godine. Osim toga, mijenja se i način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva. Naime, 30% umjesto dosadašnjih 20% sredstava naknade prihod su jedinica lokalne i regionalne samouprave, čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju. Također se povećava i prihod sa 20 na 30% ukoliko to rješenje donosi agencija umjesto upravnih tijela. A 40 umjesto nekadašnjih 50% sredstava naknade prihod su državnog proračuna RH. Nadalje, Nadalje, uvodi se institut zamjenika ravnatelja agencije te se mandat ravnatelja agencije i njegova zamjenika ograničava na način da prestaje s prestankom rada agencije. Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru, i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu. Također se poboljšava učinkovitost provedbe zakona do dodatnim pojašnjenjima i uklanjanjem dvojbi u svezi s dostavom poziva rješenja i drugih akata putem oglasne ploče. Arhiviranjem spisa predmeta pravnim posljedicama ozakonjenja zgrade koje su ozakonjene kao završene, te niz drugih novo-tehničkih kvalitativnih i kvantitativnih izmjena ovog zakona koji će doprinijeti bržoj provedbi legalizacije. A evo iznijeti ću još neke podatke koje redovito prati i ažurira naša agencija. S jučerašnjim danom od 826 tisuća 948 zahtjeva, 558 tisuća 504 predmeta pravomoćno je riješeno, to znači 67,54% posto. Od toga su županije i gradovi riješili 478 tisuća 695 predmeta a AZONIZ je riješio 79 tisuća 809 predmeta, postupak pravomoćnim rješenjima u uredima kreće se od 39 skoro 40% pa do čak 100%. Na kraju ću naglasiti još jednom. Da se ne radi o novoj legalizaciji ako postoji bespravna gradnja nakon 21. lipnja 2011., ona se neće moći po ovom zakonu legalizirati, bez obzira na novi rok podnošenja zahtjeva. Ovaj rok će služiti samo onima koji su iz objektivnih ili subjektivnih razloga propustili podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a iza one koji su u ovom dosadašnjem postupku odbijeni ili su odustali od zahtjeva. Na kraju ću još samo reći prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora br. 84/1 jer se radi o novo-tehničkoj ispravci. Hvala vam lijepa. Hvala vama gospođo Magaš. Imamo dvije replike. Miroslav Šimić prvi. **Šimić, Miroslav (MOST)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Također čestitam i želim uspješno vođenje. Poštovana državna tajnice jasno je da se ovim zakonom želi nastaviti po meni jedna dobra praksa, jedna dobra ideja sa kojom se krenulo još 2012. godine. Ono s čim sam se ja susreo kao saborski zastupnik na terenu u razgovorima sa sugrađanima u uredu u Osijeku imao sam tri osobe koje su do mene došle sa prijedlogom i pitanjem može li država na bilo koji način utjecati, a s obzirom da nisam nisam tu dovoljno stručan da danas nemam tu informaciju može li država na bilo koji način utjecati na cijenu koju danas drže arhitekti i geodeti s obzirom da oni imaju svoja cehovska udruženja. To su sad postali troškovi s obzirom da je i država i jedinice lokalne samouprave u nekoliko navrata su snižavale svoje namete ovdje se građani susreću sa velikim nametima od strane tih poduzetnika, a u razgovoru sa jednim geodetom on mi je rekao da prilikom upisa oni i dan danas moraju plaćati dosta visoke naknade u katastarskim uredima. Pa me zanima je li to točno i ako je može li se tu što učiniti? Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodin Ivan Šuker druga replika. Gospođa Ivan (HDZ)** Ispričavam se. Gospođo Magaš, slažem se sa svim onim što ste rekli i puno, ovaj zakon je puno Hrvata riješio glavobolja. Međutim, ono što mene smeta a o tome je bilo puno govora prilikom donošenja nekih drugih zakona i to ne ide na ovu Vladu niti na prošlu. Mene samo zanima jel' mi u ovom trenutku znamo temeljem riješenih predmeta koliko novaca hrvatski građani trebaju platiti za legalizaciju i kakva je tu podjela između lokalne samouprave i državnog proračuna. Jer mi smo čak tu i donesli poseban Zakon o obnovi Gunje. Tu je gospođa Taritaš resorna ministrica i tada je bilo rečeno da će se kompletna ta obnova financirati od sredstava od legalizacije objekata. Ako mi nemamo uspostavljenu posebnu evidenciju koliko je novaca temeljem rješenja. Rješenje je upravni akt koji za sobom proizvlači financijsku obvezu. Ona mora biti negdje evidentirana i temeljem toga ja samo nisam čuo, ja postavljam pitanje jer mislim da će to onda svima otvoriti malo prozor da bolje vide. Dakle, jer tu se ne radi o malim sredstvima. Tu ima građana koji su uplaćivali preko 150, 200 tisuća kuna. Dakle, ta sredstva itekako mogu poboljšati proračun tim više što puno ljudi se odlučilo na 30 ili 25 godina ovisno koliko su jedinice lokalne samouprave dale rok otplate uz određen diskont. Prema tome, mislim da je taj evidencija nešto što je u ovom trenutku ravno evidenciji o poreznom dugu, jer se radi o nekoliko milijardi kuna prihoda, zajedničkog prihoda države i jedinica lokalne samouprave. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Treća replika gospodin Anton Kliman. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo ja sam htio samo komentirati jednu od situacija na terenu, odnosno ne jednu nego rekao bih da je to sad skoro pa i pravilo. Od kad se dakle došao na naše klupe prijedlog ovog novog zakona za produženje roka mi na terenu pogotovo u priobalnim općinama doživljavamo opet jedan val novogradnje i nadogradnje onoga što je što je do sada bilo legalizirano. To morate znati. Evo pozivam vas da prođete samo na području moga grada Vodnjana gdje jako puno ljudi ima svoje vikendice, gdje se legaliziralo u ovom proteklom razdoblju. I sad imamo opet jednu situaciju gdje na terenu se događa svašta. Dakle, upravo pozivaju se ljudi krivo tumače apsolutno ovu, dakle ovaj produžetak za legalizaciju. I rade nadogradnje, rade se nove gradnje i mislim da biste trebali zaista iz ministarstva poslati inspekcije na teren da budu puno rigorozniji, puno u boljoj suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, da se stane na kraj tome jer desit će se opet jedan veliki nered. Ako mi dozvolite evo još samo jedan kratki osvrt na ono što je kolega Šuker rekao da u svakom slučaju trebali bi imati uvid u sredstva koliko je obračunato i koliko je naplaćeno ne samo zbog državnog proračuna, nego vi znate da će se morati napraviti neki veliki zahvati u samoj infrastrukturi kako bi te legalizirane objekte mogli dovesti u pravu funkciju i što se tiče vodovodne mreže, dakle električne energije ali isto tako i kanalizacije. Jer ako ne ova sama svrha da imamo samo legaliziran objekat, a ta struktura ako se ne dovede onda zaista smo ugrozili sami sebe kasnije kod samog iskorištavanja tih, odnosno korištenja tih objekata. Hvala lijepa gospodine Kliman. Želite sada odgovoriti na replike ili sve na kraju? Sve na kraju. Hvala lijepa. Kao što smo prije već vidjeli izvjestitelji odbora neće uzeti riječ. Moram pitati još jednom jer sam pitao prerano prije. Sada imamo klubove. Prvo gospodin Miro Šimić ispred MOST-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici. Nekoliko rečenica u ime kluba. Dakle, na samom početku mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Dakle, ideja je po nama vrlo kvalitetna. Rođena je još 2012. godine, međutim u samoj provedbi po meni nismo bili dovoljno operativni o čemu govore dovoljno i brojke. Dakle evo čuli smo da je od 826 odnosno 827000 predanih zahtjeva do današnjeg dana riješeno 558000 što nam kaže da u četiri godine od roka do kad su zahtjevi tad trebali biti predani još uvijek nije riješeno negdje oko 300 tisuća zahtjeva. Imali smo i jednu korekciju do sada u zakon, koja je olakšala provedbu jedinicama lokalne samouprave, to je bila jedna dobra mjera, međutim osobno sam zastupnik još liberalnijeg pristupa ozakonjenju koje bi dodatno smanjile troškove, pojednostavile proceduru, jer vidimo da hrvatski građani s tim imaju iznimno problema, govorim to iz pozicije, možda za razliku od kolege Klimana koji dolazi iz pozicije gdje zaista imamo korištenje ovakvih odredbi od strane ljudi koji imaju financijska sredstva i koji mogu ulagati u velike nelegalne objekte, dok kod nas u Slavoniji nažalost, to su da li produžeci kuća ili zatvaranje balkona ili nešto tako slično i zbog toga se možda i iz podneblja iz kojeg dolazimo donekle razlikujemo u samom pristupu. Ono što mislim da je dobro u ovom prijedlogu zakonu da će se povećati izdvajanja za jedinice lokalne samouprave, da će im se omogućiti nova zapošljavanja, također podržavamo i promjene i promjene u agenciji, uvođenje instituta zamjenika ravnatelja, te svakako rok za produženje zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine. Ono što želimo sugerirati kao Klub, posljednji puta ova mjera je bila jako popularizirana, o njoj se pisalo tjednima, doslovno, građani su bili upućeni da se s tim kreće, bojim se da će ovaj produžetak, doživjeti nešto drugačiju sudbinu. Dakle, da fokus javnosti nije toliko usmjeren usmjeren prema tome i zbog toga preporučam da ministarstvo krene u populariziranje te mjere, prvo prema građanima, a onda i prema jedinicama lokalne samouprave, koje po meni nisu se sve pokazale dovoljno dorasle u provođenju ovog projekta. Imamo, dakle, potpuno različite pristupe od pojedinih jedinica koje su davale značajne popuste u komunalnim doprinosima, do nekih koji to uopće nisu činile. Moj osobni stav i stav Kluba, na kraju krajeva je da jedinice lokalne samouprave trebaju pomoći svojim građanima u legalizaciji, u snižavanju troškova, pa i otvaranje informativnih ureda u svojim u svojim sjedištima, kako bi građani dobili što potpuniju informaciju. Mislim da neki čelnici jedinice lokalne samouprave nisu ni prepoznali priliku dugoročne naplate, da li komunalne naknade ili budućeg poreza na nekretninu, nekretnine koje im značajno može povećati njihove prihode. I na kraju vjerujem da ću dobiti odgovor vezano za ove cijene koje drže određena udruženja jer nadam se da tu možemo postići u pregovorima nekakve popuste, ako i ne možemo, po meni vrijedi pokušati. Na kraju, želim reći da Most nezavisnih lista podržava ovaj prijedlog i nadamo se da će se rokovi rješavanja predmeta nakon ovih povećanih financijskih sredstava i uvođenja novih radnika značajno smanjiti. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Šimić. Imate 1 repliku od gospodina Klimana. Izvolite. **Kliman, Anton (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, opet se moram vratiti na ono što sam rekao u prethodnoj replici, ne samo na području moga grada, nego na području cijelog priobalja, imate jednu pojavnost, dakle pogotovo u Istri da je jako veliki broj stranih državljana ima nekretnine na području, dale naših gradova i općina. Evo konkretno u gradu Vodnjanu na području između Peroja i Barabarige imate nekoliko tisuća vikendica koje su si legalizirali. Praktički to više nisu vikendice, to su vam turistički kapacitete neke druge države i svjesni smo i toga da se oni na crno iznajmljuju da dolazi do zlouporabe dakle i ovaj Zakon o pružanju ugostiteljskih usluga i to naše inspekcije ne mogu pokriti, mi imamo svega dvoje turističkih inspektora na području čitave istarske županije. Što je apsurd. Ali to je pitanje za jednu drugu raspravu. Ali bih volio se, dakle, volio bih reći i to da mi se čini da ova nova raspodjela je pravednija od ove koja je bila do sada, međutim mislim da nije dovoljna u odnosu prema lokalnoj samoupravi, jer evo ako 40% dobiva država sredstava od propisanih, ono što se kolokvijalno kaže kazni i ovih ostalih prihoda, 30% dobiva grad i 30% dobiva grad ako izdaje to rješenje ako se ne varam ne čuje./… Ok, ali ako je pitanje da nema svoj upravni odjel, onda to dobiva županija, jel tako? …/Upadica se ne čuje./… točno je. I sad vas pitam, od toga dijela se treba nešto uložiti u tu infrastrukturu. Dakle županije neće ulagati u tu infrastrukturu, svjesni ste i sami, ako je to podijeljeno samo na gradske … /Upadica: Hvala gospodin Kliman./… resurse onda će od toga nešto biti, ako nije to su onda drugi problemi. **Radin, Furio Ne mogu vas protežirati iz razloga istrijanstva. Izvolite gospodin Šimić. **Šimić, Miroslav (MOST)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Kliman, slažem se sa vama da bi iznosi koji idu prema jedinicama lokalne samouprave mogli biti i veći, oduvijek sam za to da imamo značajniju fiskalnu decentralizaciju. Ono što se tiče same izgradnje, kako sam i rekao, dolazimo iz različitih podneblja i naravno da da nešto drugačije gledamo na ovaj problem, ali ono što bi htio naglasiti koliko je meni poznato, dakle i dalje ovdje se ne radi o novim legalizacijama, radi se o tome da se mogu legalizirati zgrade izgrađene do 2011. godine, negdje sredina 2011. ako se ne varam. Tako da i oni eventualno koje sad vidite da nešto dograđuju, ako imamo kvalitetne snimke, to nećemo moći legalizirati, naravno pod uvjetom da imamo kvalitetne snimke. Hvala lijepa. U ime Kluba nezavisnih zastupnika i Hrvatske stranke umirovljenika, gospođa Anaka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Dopustite mi za početak gospodinu potpredsjedniku Furiju Radinu čestitam na novoj dužnosti koju odlučno obavlja. Poštovane kolegice i kolege, kolege iz ministarstva, pred nama je izmjena i dopuna Zakona kojeg svi poznajemo kao Zakona o legalizaciji zgrada. Inače je uvijek bila jedna dobra praksa u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, a to je da je ministar bio na predstavljanju zakona dakle tamo kada sam bila resorna ministrica bila sam ja. Gospodin Kuščević nije propuštao da jednako tako bude tu s nama bez obzira koliko je to trajalo pa sada imamo jednu novu praksu da nema novog ministra, ali pretpostavljam da je to još uvijek nekakav prijelazni period pa pa ima neke druge obaveze jel je potpredsjednika, ali bi bilo svakako dobro u odnosu na saborske zastupnike da danas su tri zakona iz tog resora pa je dobro da smo tu. Zakon o legalizaciji ovakav kakav sada imamo treće izmjene je donesen 2012. godine u srpnju mjesecu i ja moram reći da on nikog nije ostavio ravnodušnog. Nije ostavio ravnodušne oni koji su radili legalno jer su rekli ček malo mi smo gradili legalno morali smo imati svu projektnu dokumentaciju, morali smo platiti niz davanja da bi uopće mogli graditi, nisu ostali ravnodušni ni bespravni graditelji koji su uzimali neke primjere koji nažalost nisu bili istina ali su vrlo zgodno baratali primjere Slovenije i Srbije, pokazalo se da to nije istina kao tamo je legalizacija s jednim danom sve je legalizirano, tome jednostavno nije tako. Nije ostalo ravnodušno ni kolega arhitekte, ja sam isto arhitekt koji su rekli pa sada mi legaliziramo nešto što nije baš dobro, trebali bi imati nekakve timove koji bi ocjenjivali što legalizirati što ne. Ja inače kada je riječ o regulativi uvijek nastojim i uvijek sam bila zastupnik činjenice da što manje imamo mogućnost da neko diskreciono ocjenjuje i to uvijek ostavljamo neke upitnike iznad glave. Pri tom kada se taj zakon radio onda se baratalo s nekom činjenicom da otprilike sto tisuća bespravnih objekata u Hrvatskoj i nekako smo misli na sto tisuća da vidimo da li ima dovoljno snage, dovoljno kapaciteta, dovoljno svega. Kao što vidite iz ove brojke se pokazalo da je to znatno više. Nije toliko zgrada ali tu su različite dogradnje, nadogradnje, pomoćni objekti, zatvaranje lođa, niz situacija koje jednostavno nije moglo biti riješeno drugačije nego na ovaj način. Jednako tako mi smo dali rok dok se kada trebaju podnijeti zahtjevi što naši ljudi uvijek čekaju nekakav zadnji trenutak i zaista je bila tu je rekao mislim da je kolega Šimić bio taj koji je rekao da je bila snažna je bila propaganda šta je legalizacija, što je za što treba, za što treba iskoristiti tu priliku i nije bilo dana da mi o tome nismo razgovarali. Iz ovih 800 tisuća zahtjeva iz ovih 500 tisuća i nešto pravomoćno riješenoga stvarno riješenih je ja mislim da je negdje stotinjak tisuća ostalo neriješeno, kolegica je govorila o pravomoćno riješenim zahtjevima, dakle ide samo pravomoćno oni koji su riješeni, a još uvijek nije pravomoćnost se negdje nalazi stoji neusporedivo više zgrada, neusporedivo više stvari jer je na jedan zahtjev bilo po 3,4 rješenja. Obzirom da naši ljudi imaju onaj jedan običaj pa kao dali sete rok ali nema veze odustat ćete, ja sam čak imala primjera bio je 30. lipanja Hrvatska ulazi u EU, mene zove dan prije moj kolega koji je arhitekt i kaže ja sam čuo da ćete produžiti rok. Ja kažem gle ne znam od kog si čuo ja ti stvarno kažem da nećemo produžiti rok. Ja se sjećam zaista tih slika jer je to bio jedan zakon koji je bio dosta dosta i medijski je dobio svoj prostor, ulazi Hrvatska u EU, svi se veselimo, a u gradu Zagrebu i u pošti u Branimirovoj rep ljudi koji su se zahtjevi mogli primati do ponoći, ljudi još uvijek daju zahtjeve. Bilo je strašno puno praznih košuljica, bilo je negdje oko 200 tisuća samo predanih zahtijeva da iskoriste taj rok. Način na koji se odlučilo riješiti tu legalizaciju je bilo da se ljudi zaposle na određeno vrijeme jer je to bio jedini način da se ta velika količina predmeta riješi. I ovo vam je zapravo pravi primjer decentralizacije. To znači da se je dala da se rješavaju predmeti i iz tog rješenja su se plaćali ljudi koji te predmete rješavaju. Ova izmjena i dopuna zakona je dobra ovom izmjenom i dopunom zakona se regulira ono što se je vidjelo da je u primjeni problem. Tu treba vidjeti tri teme. Prva tema je da se odlučilo još jedanput dati rok za legalizaciju, pri tom svaki put treba naglasiti samo se može po tom zakonu provesti, dobiti rješenje o izvedenom stanju za ono što je evidentirano kao bespravno do 21. lipnja 2011. godine, ništa iza toga. To ima raznoraznih pokušavaju dokazivati sa dva svjedoka, dakle može se domisliti svemu. Iz kojeg razloga je odlučeno za to? Odlučeno je jel što se dešava na terenu. Kao što inače u nekim drugim situacijama imamo dobro je i u ovoj situaciji to jasno i nedvojbeno reći na terenu vam se dešavaju … profesionalno su davali zahtjeve. Pa imate projektne urede ili imate čak i advokatske kancelarije koje su dali praznih deset košuljica i onda su ovi koji nisu predali na vrijem onda su na tome zarađivali. Jednako tako vam se desilo, ljudi nisu vjerovali, dakle to vam je problem … oni u kao prvo mislili da će se rok produžiti, a kao drugo su rekli ma nema veze bit će još neka legalizacija. Kada se vidjelo da tome neće biti tako onda je nastao jedan nered. Dakle sada imate prijatelja koji je u Splitu predao zahtjev za legalizaciju, sada vi molite da vaš zahtjev on priključi u Splitu onda taj Split to daje u Zagreb onda svaki ured to na različiti način tumači i vjerujte iz ovih 500 i nešto tisuća ja mislim da je možda i blizu milijun zgrada koje su i dogradnji koji su riješeni i koliko je rješenja izdano ja sam imala primjer vidjeti na jedan broj po 3, 4 rješenja. Zbog toga je ovo dobro. I ono što mora se dalje napraviti, dalje se mora inzistirati i mora se govoriti o legalizaciji o važnom roku jer će opet zadnja navala biti u zadnjih mjesec dana, svi će čekati do zadnjih mjesec dana kako mi to obično činimo. Dakle prva tema je rok. Druga tema je taj famozni članak 6. zašto govorim o famoznom članku 6.? u članku 6. je bilo definirano što sve se ne može legalizirati i onda se kroz praksu pokazalo da postoji i to smo u raspravi na prvom čitanju zakona raspravljali da postoje neke situacije koje bi stručno bile prihvatljivo da se legaliziraju ali nije moguće zbog odredbi članka 6. O čemu govorim? Imate recimo koridor infrastrukture, taj koridor infrastrukture je definiran, on je konzumiran. I tu se nalazi zgrada. Ona ne smeta nikom, ne smeta toj infrastrukturi, ona postoji no međutim zbog odredbe članka 6. nije se moglo legalizirati. Odredba članka 6. je sada izmijenjena, dana je mogućnost da se legalizira uz uvjet da inače oni koji inače daju posebne uvjete. Dakle oko ispod dalekovoda, HEP ako se nalazi na plinovodu, Plinacro ili već tko upravlja infrastrukturom ili lokalnom infrastrukturom tko upravlja koji daje mogućnost kao što bi davao posebne uvjete kada bi bilo riječi o izgradnji nove zgrade, tako on daje uvjete i kriterije pod kojima je moguće legalizirati. I stoga stoji ono što je državna tajnica gospođa Magaš rekla da će sada moći ponoviti zahtjeve i nekog kome je zahtjev odbijen. Dobro je znati i reći, nekome kome je zahtjev odbijen jer se nije moglo legalizirati jer je iza 21.6. radio, jer se nalazi u drugim elementima on dalje kada će tražiti novi zahtjev neće moći dobiti. Ali onima kojima je zahtjev odbijen zbog toga što je bilo po odredbi članka 6. a odredba članka 6. je bila eliminirajuća, šta ne može moći će ponoviti zahtjev i moći će dobiti legalizaciju. Treća tema je rad na određeno vrijeme. Cijeli zakon o legalizaciji i cijeli rad Agencije za ozakonjenje je složen na način da traje dok traje legalizacija. Kada legalizacija prestane prestanu i oni. Jednako tako su se ljudi primali na određeno vrijeme uz poslove legalizacije što je bilo dobro. Dobili su mogućnost raditi, dobili su mogućnost steći iskustvo. Puno njih su uredi ostavili i dalje jer su se pokazali da je dobro i onda je nastao jedan problem jer smo mi htjeli izmijeniti zakon da se da mogućnost rada na određeno vrijeme i uspjeli smo naći među svim papirima koje sam ja iz Ministarstva uzela sa sobom jedno mišljenje da se može u materijalnom propisu reći da za određene poslove se može raditi na određeno vrijeme i to ima tri godine. To znači uredi mogu uzeti ljude, ti ljudi mogu raditi na određeno vrijeme do 3 godine i oni se plaćaju iz onih sredstava 30% sredstava koji ide za rad ureda i to je dobro. Tu je kolega Šuker postavio gospođi Magaš pitanje vezano uz sredstva pa mi neće nitko zamjeriti da dio odgovorim i ja. Dakle agencija točno prati sredstva koja su uplaćivana i točno postoji stavka 43 posebno u proračunu ministarstva na koji idu sredstva koja idu u državni proračun. Točno se zna koliko je dobio koji ured za rad ureda za legalizaciju i koliko su dobile pojedine općine i gradovi i to nije malo. Ja se sjećam, ja sam tražila kada sam bila ministrica, svaki tjedan sam dobivala, čak sam od Ministra financija tražila u jednom trenutku kada ide po općinama da ih malo priupita kako su potrošili ta sredstva jer je riječ o velikim sredstvima. Probajte zamisliti kolika sredstva su u gradu Zagrebu. Grad Zagreb je imao 100 tisuća predmeta, on je svoje predmete više-manje riješio i 50% od sredstava tada, sada ćemo ići 60% išlo u grad Zagreb namjenski se je, dakle općine i gradovi, onaj dio koji su oni dobivali su namjenski morali trošiti za obnavljanje infrastrukture, za sanaciju prostora a država je dio svojih sredstava sa te stavke 43 potrošila za poplavljena područja na području cvelferije a ostatak bi trebala za katastar, za pomoć u prostornom planiranju, za definiranje e-planovi i svega ostalog. Bilo bi vrlo zanimljivo i to nije nikakav problem, dakle agencija to vodi, to čak možete i tražiti pa da vam se izlista da vidite, imate i, dakle to se, ja znam da sam ja na razini tjedna htjela vidjeti. I vrlo interesantno bi bilo vidjeti koje su općine i gradovi stvarno to iskoristili. Ja se sjećam da je jedna općina iz sredstava koje je dobila nakon godinu i pol legalizacije napravila dječji vrtić. Jedni su napravili odvodnju i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ima nekih gdje su vam brojke ogromne. To je nešto što bi bilo zgodno u budućnosti vidjeti, zaista kako su to trošili. 30% i to vam je u startu, imali dosta sredstava jer su se u startu zaista legalizirali veliki objekti. I onda kako je išla legalizacija dalje ostali su pomoćni, pa je ostalo jako puno negativnih rješenja koje ništa nije bilo ali nije riječ o malim sredstvima i bilo bi zaista dobro vidjeti da se onda troše dalje jer je smisao legalizacije bilo kao prvo da izlegalizirate zgrade, da te zgrade dobiju status legalnosti, da se oni mogu upisati u katastar i dalje u gruntovnicu a da iz sredstava koji se uprihodi na račun legalizacije zapravo dalje vrati u prostor, dakle uz opremanje, uz infrastrukturu, uz javne objekte, uz sređivanje katastra, uz sve elemente koji jesu, tu se ja mislim malo zaspalo ali ja se nadam da će se i to riješiti. Drugim riječima što hoću reći? Ja zaista pohvaljujem ministarstvo što se odlučilo ići sa dva čitanja. U drugom čitanju smo dobili zamjenika ravnatelja agencije, očito se odlučilo da je to potrebno iz određenih razloga pa smo to dobili za razliku od prvog čitanja. Ali ono što smo dobili, dobili smo da imamo zaista u zakonu da ljudi mogu na tri godine biti zaposleni, dobili smo da ste se ipak odlučili malo olabaviti tu odredbu članka 6. što dobro da je. Mi ćemo naravno podržati ovu izmjenu i dopunu zakona. Treba inzistirati na dvije stvari. Dakle kada donesete ovakav jedan Zakon o legalizaciji onda morate imati neke obrambene mehanizme. Obrambene mehanizme da nemate ponovno bespravnu gradnju o kojoj ste vi govorili. Te obrambene mehanizme postižete na dva načina. Prvi način da imate donesene sve prostorne planove a to svi imamo, dakle sve općine i gradovi imaju i da funkcionira e-dozvola koja je malo zaspala ali ja se nadam da će sada dalje pokrenuti se dalje, dakle da se brzo izdaju građevinske dozvole. I drugo je da imate inspekciju koja je na terenu. Dakle to su dvije stvari koje morate imati. Inspekcija mora biti na terenu, postoji projekt e-inspekcije koji smo započeli pa se nadam da će se nastaviti, dakle vi morate, kada imate ovakav jedan Zakon o legalizaciji koji je relativno jednostavan, koji je relativno jednostavno provediv, kojim možete dobiti status legalnosti objekata onda morate imati obrambeni mehanizam da nemate istu situaciju za 10 godina. To znači isključivo radi inspekcije, inspekcija mora biti na terenu, donositi rušenja i Zakon o inspekciji je omogućio da ako netko gradi tamo gdje ne može dobiti dozvolu da se u roku od 8 dana može donositi rješenje i rušenje. To bojim se da u proteklo vrijeme nije primjenjivano no međutim na tome treba inzistirati jer onda ima cijeli paket smisla. Hvala lijepo.

dakle dvije stvari, prvo u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti jasno govori što se treba napraviti, međutim mislim da hrvatske građane interesira koliko se prikupilo sredstava i koliko se sredstava utrošilo po jedinicama lokalne samouprave, međutim ono sve što je dobro napravila legalizacija, ona je paralelno pokazala nešto drugo, a to je koliko je Hrvatska birokratizirana i koliko nam uprava ne funkcionira. Dakle, dobijete rješenje o legalizaciji, platite svoju obvezu, morate ići nije bitno ovo više nema sa političkim strankama veze, ovo je ovisno kako koji grad funkcionira. Morate ići da dobijete štambilj o pravomoćnosti rješenja, nakon toga morate ići da vam razrežu novu komunalnu naknadu vodnu i ono sve što se plaća temeljem nove kvadrature i onda na kraju morate ići nositi papire na upis u gruntovnicu. Ako govorimo o tome da smo informatički bar trebali bit povezani onda bi bilo logično da to napravi onaj tko izda rješenje. Ovako imate trčanja o hoho. Ali isto tako moramo priznati jednu stvar da smo opet jednoj kasti ljudi omogućili čistu pristojnu zaradu, isto kao što je to nekad bilo sa javnim bilježnicima kada su krenuli, tako i sa legalizacijom. Dakle cijela priča geometar, arhitekti koji su to radili sve skupa, ovo, ono, 15, 16 tisuća kuna po objektu. Prema tome, to je tako bilo. Ali kažem mnogima je s tim skinut kamen sa srca i veliki teret jer su legalizirali nešto u što se ulagali cijeli život. Ali ponavljam, ovaj posao nam je dokazao koliko smo visoko birokratizirano društvo i koliko unutar jednog rada ne funkcioniraju službe, a da ne govorim kakvo je nefunkcioniranje državnih i lokalnih službi. Anka (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Šuker, i vi i ja dugo radimo na različite načine vezano uz državnu upravu i apsolutno se s vama mogu složiti. Ja sam danas u dva sata morala hitno ići u Ilicu odnijeti osobno jedan papir da stavljam mandat na mirovanje vezano uz lokalne izbore. Nisam to mogla ni mailom, nisam to mogla ništa, morala sam se samo tamo osobno pokazati i ja dat papir jel je to bilo dovoljno. … na sve druge načine, tamo je i OBI i sve ostalo. Prema tome, mi se s tim susrećemo svaki dan i naravno da ono što moramo težiti moramo težiti da u budućnosti tome tako ne bude. Jednostavno zaista voditi računa nema nikakvog razloga da rješenje koje inače kada ako imate malo vremena pa malo možete otići i na stranice ministarstva pa imate onu jednu koju možete vidjeti ISPU se zove i točno tamo možete podizati i točno vidjeti koje kuće su legalizirane pa onda oni imaju jednu onakvu kućicu pa možete vidjeti i ko je legalizirao i što je legalizirao, dakle sve je moguće. Ali onda kada dođete do ovih formi zaista imate rješenje pa onda mora ići posebno katastar, dakle moramo težiti i moramo to raditi i ne samo da imamo dobre platforme nego iz zaista provoditi. To je nekako kada vi radite posao koji je slikovni i ja vjerujem nešto malo više moguć, tim više što u istom resoru i Državna geodetska uprava. To nažalost tako još uvijek nije ali trebamo težiti da je i ja vjerujem kada ISPU profunkcionira i kada to sve zajedno bude, a to će biti kroz nekakvih pet godina ako jako potrgamo noge. I moramo biti svjesni da je tome tako jer nisu svi na odgovarajući način spremni, ali uvijek izgubimo nekakav period prilagodbe pa onda taj period prilagodbe bi trebao biti nešto manji. Jer taj ISPU je dobar program i iz njega možemo zaista izvlačiti sve samo ajmo funkcionirat. Hvala. Druga replika uvaženi kolega Kliman. Izvolite. **Kliman, Anton (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice evo u svojoj raspravi napomenuli ste da su se skupila zaista velika sredstva od ovih kazni i ovih naknada, međutim to treba staviti u kontekst prostora gdje su se skupljala. Ako smo u jednom komunalno uređenom naselju skupili sredstva za nadogradnje za zatvaranje balkona ili dizanje kata itd. onda stvarno to su velika sredstva jer je već jedan dio komunalne infrastrukture riješen ako ne i cijeli. Međutim kada vi dođete na otoke, kada vi dođete u priobalje gdje vam se otvaraju u poljoprivrednom zemljištu cijela naselja od nekoliko stotina objekata, kuća, vikendica gdje morate dovesti apsolutno cijelu infrastrukturu nekoliko kilometara do tih objekata onda je pitanje da li su ta sredstva dovoljna za izgradnju te infrastrukture ona će biti potrebna. Već unaprijed su devastirana cijela područja i rekao bih nepovratno izgubljena zbog toga što se na tim područjima više ne može nikakav razvoj odvijati, pogotovo u ovim turističkim predjelima, ali jedinice jedinice lokalne samouprave su dužne barem nešto sanirati od toga da se ta infrastruktura kvalitetno dovede do tih objekata. Dakle pitanje što su to velika sredstva i nisu ta velika sredstva svugdje jednako za tumačiti. I ovo moram komentirati i definitivno se složiti s vama da ta inspekcija treba biti puno, puno prisutnija. Ono što mi svi znamo, a to je da se zloupotrebljavaju rokovi, dakle idu nove gradnje. Kada vi vidite sada s ortofoto kada se snimi objekat on se vidi u nekakvom tlocrtu, dižu se već kat gore kat gore na objektima koja su dobili rješenja o legalizaciji gdje će se pokušati podvući još štošta u tom pitanju. Pa želim vaš komentare oko toga. **Jandroković, Hvala lijepo. U ovom drugom dijelu mislim da smo se složili. Dakle ako imate ovakav zakon, ako omogućujete relativno jednostavno da se veliki broj zgrada legalizira onda morate imati zaista jaku jaku obrambenu mašineriju koja mora biti s jedne strane brzo izdavanje dozvole. Ja imam razloga zašto je u u Hrvatskoj bio relativno veliki broj bespravno izgrađenih zgrada. I kad malo analizirate onda kaže sporo izdavanje dozvola. I zaista kad malo razgovarate i kad netko čeka svoju dozvolu ili je čekao tri ili četiri godine, četiri godine je zaista dobio već šest puta slom živaca i nešto radi i ne možete mu to zamjeriti. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar je inspekcija. Inspekcija mora biti na terenu. Građevinska inspekcija svoj posao ne može raditi iz ureda, ona mora biti na terenu. Postoji čak i aplikacije kojim vi možete točno pratiti kad se što gradi, kad se ne gradi. Ja dugo radim. Ja se sjećam nekad kad sam ja počela raditi u gradu Zagrebu onda su bili građevinski izvidnici su se zvali. To su bili ljudi sa srednjom stručnom spremom kojima je bio zadatak svaki dan obići određeni broj ulica i doći i prijaviti gdje je kupljen cement i pijesak, gdje se nalazi. Samo se evidentiralo da li se tamo gradi ili ne. Nije bilo ni e-dozvola, nije bilo ni ISPO ni ništa nego se je tako radilo. I onda bi samo inspektor došao i vidio ima, ima, nema, nema radio svoj posao. Sad imamo sve, ali imamo tu činjenicu. Kad je riječ o sredstvima što je bio smisao. Dakle, 30% sredstava išao je i ide i dalje općinama i gradovima. Općina i grad zaključi da je devastiran prostor i da iz tih sredstava nema dovoljno. I onda se ona javlja državi i država daje iz ovih ostalih sredstava koji je bio u državnom pomoć da se taj devastirani prostor privede namjeni. Nije tu samo riječ o komunalnom opremanju. Tu je riječ i o dječjim igralištima i o vrtićima i svemu ostalom. Ako vi imate a zaista imamo, mi smo imali nova naselja na poljoprivrednim zemljištima sa 200, 300 kuća. To je jedan posve drugačiju priču. Ona traži ne samo cestu, vodovod, kanalizaciju nego traži i dječje igralište i park i možda u blizini neko dječje, neki vrtić ili školu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Prelazimo sada na iduću raspravu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i uvažena kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Naime, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Nas i veseli što je predlagatelj prepoznao potrebu za produljenjem roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, jer znamo da brojni naši građani iz razno raznih razloga od onih financijskih do onih neinformiranosti, a možda i zbog svoje aljkavosti nisu podnijeli

naslijede ne mogu raditi, iznajmljivati ili sutra ta investicija, odnosno taj objekt ima manju vrijednost s obzirom da nema uredno ishodovanu dokumentaciju. Sve nas koji dolazimo iz lokalne samouprave veseli i prepoznavanje potrebe da se poveća i iznos koji će ostajati županijama. Naime, taj iznos po meni bi trebao biti i postotak još viši, jer zaista radi se o velikom poslu na kojem treba biti angažiran veliki broj djelatnika. To naravno iziskuje i sredstva i vrijeme, stoga uopće formiranje agencije po nama nije bilo neophodno i stvaranje te nove institucije i njegovo osmišljavanje pokazalo je i sad kad smo vidjeli koliko je u agenciji riješeno predmeta da je bilo možda bolje rješenje što veći iznos ostaviti jedinicama lokalne samouprave odnosno područne (regionalne), županijskim uredima, njih ojačati i dati im mogućnost da riješe što veći broj predmeta u ovom roku. Ako se malo vratimo u vrijeme kad se počelo pričati o legalizaciji u 2011. godini govorilo se o brojci oko 300000 zgrada za koje se pretpostavlja da nisu napravljeni u skladu sa zakonom i prostorno-planskom dokumentacijom i koji će trebati legalizirati. Sad vidimo da ih ima preko 826000. Pretpostavljamo da i nakon produljenja ovog roka, da ponovno nećemo imati konačnu brojku i da će vjerojatno ostati nešto objekata koji će ostati bez papira i potrebnih dokumenata legalizacije. Tada se postavljalo pitanje da li je to ustavno, da li je u redu i nakon više ustavnih tužbi pokazalo se da stvarno država ima pravo da legalizira i na ovakav način postupi sa tim objektima i nekretninama. Mi se kao ljudi možemo svi i građani pitati koliko je naših građana odustalo od gradnje zato što na njihovom zemljištu nije bila omogućena gradnja u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, u skladu sa prostornim planovima nisu mogli ishodovati dokumente, nisu imali sredstava za plaćanje od geodetskog snimka projektne dokumentacije komunalnog vodnog doprinosa i slično. I zbog toga su odustali od gradnje. S druge strane, imali smo one naše građane koji su bili hrabriji, sve su to odradili i sad imaju objekte. Mi smo im kao država omogućili da ih i legaliziraju. Međutim, to su puno veća i kompleksnija pitanja zbog čega smo naše građane i doveli do takve situacije, odnosno zašto možda možda u samom startu nismo reagirali kad su prvi krenuli bespravni graditelji. Veseli nas isto tako da je predlagatelj zakona prepoznao neke primjedbe i prijedloge koje smo ukazivali prilikom prvog čitanja na trećoj sjednici održanoj 3. ožujka ove godine, pa tako imamo od terminološkog usklađenja zakona do jasnijeg uređivanja određenih pitanja. Na prijedlog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena i čime bi se povećao broj zgrada koji se mogu ozakoniti, a to je i tendencija ovog zakona. Također, propisuje se rok na koji se privremeno mogu zaposliti službenici koji u upravnim tijelima donose rješenja o izvedenom stanju. Na jasniji se način uređuju i pitanja zgrada koja se mogu ozakoniti jednim te istim rješenjem o izvedenom stanju. Naime tu smo imali slučaj i rješenja kada je jednim rješenjem ozakonjene su dvije zgrade istog ali se radi na različitim česticama zemlje koje su i udaljene više stotina metara, pa je pitanje da li se to zaista može riješiti jednim rješenjem i kako sutra kada dođe do prodaje jednog od objekta. Ili ako se pak radi o istoj čestici zemlje, ali o različitim investitorima, tako znam za slučajeve kada susjed nije podnio zahtjev na vrijeme za legalizaciju, dobar susjed mu je ponudio da čak objedine čestice kako bi mogli sa istim zahtjevom to pravo ostvariti. u promjenama koje imamo od prvog do drugog čitanja, omogućava se završavanje nezavršenih zgrada kao zgrada društvene namjene, ako to podnositelj zahtjeva zatraži, što je izuzetno dobro i primjedba odredba Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, kojim je uređen privremeni prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade, proširene i na slučajeve u kojim a je zahtjev za donošenje rješenja u izvedenom stanju podnesen na temelju ovog zakona. Maloprije smo čuli dosta i o tome kako radi građevinska inspekcija i mislim da nije samo u pitanju građevinska inspekcija, nego i ostale takve i slične službe, imamo nedostatak tih djelatnika, nemaju kvalitetne uvijete za rad, od toga da se krene sa izgradnjom a znamo da bespravni graditelji znaju često krenuti sa izgradnjom upravo za vrijeme vikenda ili pred početak nekakvih praznika, kroz 3, 4 dana to je već čitav objekt i malo tko i malo gdje se odlučuje na rušenje takvih izdanja, tako da evo i sa ove govornice apel da se razmisli na koji način ojačati našu građevinsku inspekciju, stvoriti im što bolje i kvalitetnije uvijete, kako bi imali što manje bespravnih graditelja i sa ovim zakonima konačno utvrdili stvarno stanje i legalizirali sve postojeće objekte. Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se. Imamo dvije replike, prvi je uvaženi kolega Kliman. Izvolite. Hvala predsjedniče. Pa evo kolegice, tu ste naveli u vašem izlaganju da se zaista izašlo u susret našim građanima po tom pitanju. Dakle nove legalizacije i stare legalizacije, ali ja bi htio da reći nekoliko riječi o legalizaciji koje su iskoristili i stranci. Dakle, pogotovo na našem priobalju i otocima. Ne možemo, to su sve građane više-manje EU, dakle, mi smo svi građani jedne velike države Europe, ali ja vam moram reći da u smislu turističke ponude dobili smo jaku konkurenciju. Dakle, sami akt legalizacije je praktički stavi u prostor dobili su građevinske dozvole i omogućuje da se taj objekat može legalizirati u turističkoj ponudi. Vi sada imate situaciju da naši susjedi Slovenci, pogotovo u onom sjevernom dijelu Istre ima cijela naselja koja su legalizirana i to iznajmljuju kao jedne korporacije, dakle ta svoj naselja i nastupaju na stranim tržištima. Porez je pitanje kako ide, ne može se baš to kvalitetno kontrolirati, ali samim tim mi smo sami sebi stvorili konkurenciju, otpili smo jedan dio grane na kojoj sjedimo, a to je gdje smo mi kao hrvatski državljani sami sebi stvorili konkurenciju. Ti isti ljudi koji su izgradili te zgrade su naši gosti koji su dolazili godinama na naše priobalje i sad su u svojim kućama, ne koriste naše usluge, ne povećavaju naše budžete i ne rade na onom dijelu popunjavanju budžeta, a to je ona potrošnja koja se dešava u RH, jer sve zarađeno ode u drugu državu i to je čisti gastarbajterski pristup i sigurno ne doprinosi našem proračunu na način kao što mi kao što mi kao hrvatski državljani svojim radom doprinosimo, a znamo i sami da nam je cijeli proračun baziran na potrošnji. **Jandroković, Hvala lijepo, pa cijenjeni kolega Kliman, stranci kao graditelji, a posebno kao bespravni graditelji je nešto što me posebno žalosti. kao odnos tog stranca prema našoj zemlji. Uvjerena sam da on ne bi tako nešto radio u svojoj zemlji, dolazi kod nas i radi tamo gdje ga volja i što ga volja da, i dobije naknadno mu mi omogućimo da naravno, dobije papire, to puno govori da nas jednostavan takav ružan bije. Da se to u Hrvatskoj može i mi moramo dati sve od sebe da to ne dopustimo. Hvala. Druga replika, uvaženi kolega Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Pa na tragu ovoga što je gospodin Kliman rekao, a iz vaših izlaganja, sjećam se i ja kada je bilo razgovora tada o prvoj legalizaciji koju bi gospođu Mark-Taritaš, kada smo govorili oko 300 nelegaliziranih objekata, tada ste vi rekli da će ih biti puno više, a i vi ste konstatirali da je to i više od 800 tisuća, vjerojatno će biti i više. Rok za podnošenje zahtjeva je 30.lipnja 2018. godine. Mislim da se trebalo razmišljati i o onim ljudima, znači hrvatskim državljanima koji žive izvan RH, to je jedna stvar. Druga stvar upozoravam na jedan Zakon o prebivalištu koji je …/Govornik se ne razumije./… jedan veliki broj hrvatskih građana koji imaju problemima Zakonom o prebivalištu, pa da se kod novoga roka možda pazi i na takve stvari, a ovo se neću ponavljati što je rekao gospodin Kliman što sam i znao …/Govornik se ne razumije./… apostrofirat. Hvala lijepa. Nema odgovora na repliku, pa pozivam u ime predlagatelja državnu tajnicu u ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Dunju Magaš za završno obraćanje. Izvolite. ću biti kratka kako su mi rekli, evo zahvaljujem svima na ovoj konstruktivnoj raspravi koja je bila i danas i u prvom čitanju, drago mi je što smo išli u dva čitanja, jer smo na taj način omogućili da se mnoge stvari još dorade i ugrade oni pojmovi koje smo koje smo možda i htjeli ali smo se i bojali, ali evo uspjeli smo ih sada ugraditi u ovo drugo čitanje Konačni prijedlog Zakona o ozakonjenju. A samo ću dati odgovor uvaženom saborskom zastupniku gospodinu Šukeru, što se tiče prihoda vezano za legalizaciju do sada je odnosno do 31.12.2016. godine uprihodovano milijardu 318 milijuna 612 tisuća 73 kune i tu evidenciju vodi naša agencija, a po zakonu u članku 37. Zakona o ozakonjenju moraju dužnost uvoditi i lokalne jedinice kao i izdana rješenja o izvedenom stanju. A na našim stranicama Ministarstva graditeljstva svake godine se objavljuje godišnje izvješće naše agencije i prošlogodišnje izvješće ide na Vladu sljedeći tjedan i nakon toga će biti javno obznanjeno. Evo zahvaljujem svima još jednom. Zahvaljujem se državnoj tajnici i zatvaram raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Poslovnika u vezi članka 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuje se odredba Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li netko u ime odbora uzeti

od zahtjeva. Na kraju ću još samo reći prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora br. 84/1 jer se radi o novo-tehničkoj ispravci. Hvala vam lijepa.